Konačni prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt modernizacije porezne uprave. Predlagatelj je Vlada. Hitni postupak. Amandmane do kraja rasprave koje su proveli Odbor za zakonodavstvo, financije i državni proračun. Predstavnik predlagatelja nema nakanu obrazlagati prijedlog. Izvjestitelji radnih tijela? Ne.

Željko Nenadić. Prijedlog zakona o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt modernizacije Porezne uprave. U prosincu 2004. godine odbor izvršnih direktora Europske banke za obnovu i razvoj odobrio je strategiju pomoći za Republiku Hrvatsku u razdoblju 2005. do 2008. godine i ta strategija koja je izrađena uz sudjelovanje predstavnika hrvatskih vlasti i civilnog društva određeno je da je osnovni cilj djelovanja u trogodišnjem razdoblju pružanje pomoći u provođenju reformi koje su preduvjet za ulazak u Pri tome je Europska banka što je vrlo značajno odobravanje značajnih zajmova uvjetovala održavanjem zadovoljavajućeg makro ekonomskog okvira i provedbom fiskalne konsolidacije što smo čuli ovih dana u Saboru da je i učinjeno i stoga je upravo i dobivena mogućnost da se provede i ovaj plan modernizacije Porezne uprave. Koja se pitanja žele regulirati ovim zakonom. Prije svega to je potvrđivanje Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za ovaj projekt modernizacije Porezne uprave, drugo način podmirivanja financijskih obveza koje nastaju za Republiku Hrvatsku kao zajmoprimca po Ugovoru o zajmu i treće nadležnost nad provedbom Ugovora o zajmu. Razvojni cilj projekta modernizacije Porezne uprave je postizanje daljnjih poboljšanja u učinkovitosti poslovanja, usluga poreznim obveznicima i urednom ispunjavanju poreznih obveza putem jačanja kapaciteta i sustava porezne uprave, a to će se postići pod upravljanjem razvoja strateškog plana Porezne uprave i pomaganjem u njegovoj provedbi u slijedećih pet godina. Ukupna vrijednost projekta modernizacije Porezne uprave procijenjena 92 milijuna i 720 tisuća od čega je zajam Europske banke za obnovu i razvoj 50 milijuna, a ostatak je Republika Hrvatska obvezna osigurati u proračunu za sufinanciranje projekta. Projekt modernizacije Porezne uprave sastoji se od nekoliko sastavnica. Ja ne bih ovdje govorio o svima samo bih izdvojio neke od onih sastavnica koje su vrlo značajne. To je prije svega potpora Poreznoj upravi za unapređivanje njezinih kapaciteta u upravljanju ljudskim potencijalom i provođenju obuke što je izuzetno važno za sprječavanje djelovanja sive ekonomije u praksi. Isto tako, vrlo je bitna stavljanja u funkciju porezne akademije Porezne uprave i to u cilju poboljšanja kadrovskog uređenja, usluge za porezne obveznike i postupke izvršenja, politika upravljanja ljudskim potencijalima i slično, a posebno je interesantno Porezna akademija, Porezne uprave će djelovati i za obuku na daljinu i održavanja seminara na četiri odabrane lokacije što će svakako pospješiti rad Porezne uprave. Na kraju samo želim reći da je ovaj međunarodni zajam od 50 milijuna eura odobren pod izuzetno povoljnim uvjetima kao što to uvijek čini Europska banka za obnovu i razvoj tako da klub Hrvatske demokratske zajednice će poduprijeti donošenje ovog zakona kako bi se krenulo sa modernizacijom Porezne uprave. Hvala lijepo.